Head ametikaaslased, austatud Riigikogu! Austatud valitsuse liikmed! Head külalised siin saalis ning interneti ja televisiooni vahendusel [jälgijad]! Tere päevast! Alustame 22. veebruari 2023. aasta infotundi. Võib-olla väike sissejuhatus ka. See on XIV koosseisu viimane infotund, nii et ootame huvitavat debatti ja seda, et Eesti inimesed saavad sellest palju informatsiooni. Aga nagu ikka, alustame kohaloleku kontrolliga. Kohaloleku kontroll.

Kohalolijaks registreerus 18 Riigikogu liiget ja puudub 83.Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: peaminister Kaja Kallas,

üks täpsustav ja üks lisaküsimus. Kas te olete sellega nõus? Ma tänan selle koostöö eest ja hakkame pihta. Esimesel teemal esitab küsimuse Riigikogu liige Helle-Moonika Helme, vastab peaminister Kaja Kallas, teema olukord riigis. Helle-Moonika Helme, palun! Aitäh, hea spiiker, sõna andmast! Lugupeetud peaminister! Eile ilmus ajakirjanduses uudis, et Ukrainale appi läinud vabatahtlike Eesti võitlejate üle keegi arvet ei pea. Välisministeerium ei tea asjast midagi, Kaitseministeerium samuti mingit arvestust ei pea ega infot ei oma. Kaitseliit ei tea samuti, kui palju mehi võiks olla Ukrainasse läinud, ja samuti ei tea nad, kui palju mehi, Eesti kodanikke, võiks olla hukkunud.Ma

Kes peaks selle teemaga tegelema? Kas Eesti riik ei peaks ikkagi olema huvitatud infost, mis toimub teise riigi territooriumil toimuvas sõjas tema enda kodanikega? Kas ongi nii, et lihtsalt igaüks võib minna Ukrainasse, tõmmata kuulivesti selga, võtta relva kätte ja sõdida ning kui ta surma saab, siis jääb lahinguväljale lebama, võib-olla lükatakse ühishauda ja kedagi ei huvita? Kui ta vigastada

siis palun tuletage peaministrile meelde, et tal on täiesti sobimatu väljendada siin mingeid isiklikke kahtlusi või kõhklusi või seisukohti, millel puudub igasugune faktipõhine alus. Kutsuge teda palun selles osas korrale! Aitäh! Ma olen nõus sellega, mis te ütlesite, et

järgmine küsimus on natuke teisest vallast, kuigi mitte päris, aga natuke ikka. Nimelt, eile kohtus Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees, Riigikogu aseesimees Martin Helme Eestis resideeruva Ukraina suursaadiku Marjana Betsaga. Nad rääkisid kõige muu hulgas loomulikult ka Ukraina olukorrast. Suursaadik tänas Eestit toetuse ja abi eest ning oli väga hästi kursis ka sellega, et EKRE toetab Ukraina võitlust oma vabaduse eest. Jutuks tuli ka tulevik. Suursaadik ütles, et Ukraina vajab peale sõja lõppu kindlasti oma inimesi tagasi, et riiki üles ehitada, ning tunnistas, et riigist lahkunud sõjaväekohustuslastest noorte meeste

Mida peaks siis tegema, välja selgitamaks, kes meil siin on? Tuleks selgitada välja kõik need kümned tuhanded mehed, kes hoiduvad mobilisatsioonist kõrvale, ja koostöös Ukraina riigiga saata nad siit Ukrainasse, et Ukraina saaks neid kasutada rindel oma vabadussõjas Venemaa vastu. Kaja Kaja Kallas, palun! Aitäh! Kõigepealt selle teie väite kohta. Jah, julgeolekuasutused on kinnitanud, et nad ei tea, et oleks olnud kokkusaamisi või rahasaamist. Seda ma kinnitasin ka siin. Aga murekoht on ju hoopis mujal. Murekoht on see, et kui Wagner otsib neid gruppe, igas riigis otsib seda poliitilist jõudu, kes esindab samu vaateid nagu nemad ja lõhestab neid ühiskondi, et ühiskond oleks nõrgem ja tegelikult välise vaenlasega võitlemisel oleks nõrgem, siis see, kelle nemad on Eestis sellisena tuvastanud, on EKRE. See ei tähenda midagi teie kohta selles mõttes, et teie oleksite mingeid samme teinud, vaid see tähendab, et Wagner ja Venemaa võitlejad on leidnud, et see, kellega neil kõige rohkem seisukohad ühtivad, on EKRE. Ka meie oleme tähele pannud, et need jutupunktid kuidagi kummaliselt kattuvad.

küsimus Ukraina sõjapõgenike kohta. Mina olen küsinud Ukraina peaministrilt ja tema on öelnud, et see ei ole hetkel probleem. Kui Ukraina suursaadik ütleb, et see on probleem, siis saab ta minu poole pöörduda ja me saame vastavalt tegutseda. Ma ei tea, millised on olnud tema kohtumised Martin Helmega. Enamus Eestis olevaid Ukraina sõjapõgenikke on naised ja lapsed, väga väike osa

üksikvanemad ja nii edasi. Kui Ukrainal on palve, et me tegeleksime sellega ja aitaksime neid inimesi tagasi Ukrainasse suunata, siis me saame sellest rääkida Ukrainaga otse. Meile ei ole nad selliseid palveid esitanud ja mul puudub info, mis infot või palveid on nad esitanud Martin Helmele. Ühesõnaga, las Ukraina räägib iseenda eest. Seda ei pea tegema vahenduse kaudu, et Martin Helme räägib Moonika Helmele, Moonika Helme räägib siin infotunnis ja siis peaminister hakkab tegutsema. Ukraina suursaadikul suursaadikul on minu kontaktid, ta saab ühendust võtta ja otse suhelda. Aitäh! Nüüd me jõuame vist sellesse vooru, kus hakkab Riigikogu liikmete ja juhataja vaheline infovestlus. Protseduuriline küsimus, Peeter Ernits, palun! Aitäh!

kas siis võiks Kaja Kallase kohta öelda, et ta on selline lodevate elukommetega naine? Või see ei puutu üldse asjasse,

mingi üksikisik, kes ei ole ka selle valdkonna spetsialist – ammugi ei ole tal mingeid konkreetseid andmeid –, oma kõhklustest, oma arvamustest, oma hinnangutest. Maailmas on 8 miljardit hulgas on kindlasti palju selliseid gruppe, kes otsivad mingeid endaga sarnaseid huvigruppe, eriti internetiajastul. See ei saa mingi fakt olla. Selline teadlik laimu levitamine näitab, et meie peaminister lihtsalt ei saa aru, milline vastutus tal oma ametikoha

desarmeerides meid sõjaolukorras. Murekohana võiks peaminister teada pigem seda, et sotsiaaldemokraat, nende koalitsioonipartner Raimond Kaljulaid on võtnud tõestatult vastu venelastelt raha ja kasutanud seda oma valimiskampaanias.

Kui me tahame infotundi muuta, et see hakkaks olema Riigikogu esimehe ja Riigikogu liikmete vaheline küsimuste esitamine, siis seda saab järgmises koosseisus teha. Aga seda formaati meil ei ole. Lisaküsimus, Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja!

mida te rääkisite EKRE aadressil, tema seotusest Venemaa Wagneriga või ma ei tea, millise rühmitusega. Teie teate neid detaile paremini, sest te olete ju Venemaaga väga aktiivsetes suhetes.

praegu te naerate, aga nüüd ma hakkan tooma teile fakte, Kaja Kallas.Teie saadikud tahtsid esitada rahvahääletusele sellise küsimuse: kas Eesti peaks kuuluma Venemaa koosseisu? Suurepärane ettepanek teilt. Teie saadikud ütlesid: kas Eestis peaks olema teise riigikeelena vene keel? See on suurepärane näide kohta minna Venemaa rüppe. Teie saadikud tegid ettepaneku [esitada küsimus], kas Eesti peaks loovutama Saaremaa Venemaale. Need on must valgel olemas. Ja mis kõige tähtsam, teie saadik Marko Mihkelson

EKRE. Teie fantaasia on muidugi piiritu, aga ma ütleks kõigepealt seda, et ma pole öelnud, et EKRE‑l on seotus Wagneri grupiga. Ma pole seda öelnud. Te süüdistasite mind selles, et ma olen öelnud. Ei ole öelnud. Aga nii nagu ütles Kert Kingo – ma kirjutasin selle üles –, maailmas on gruppe, kes otsivad endaga sarnaseid gruppe. Tõepoolest, ja see on see, mida ma olen öelnud, et Wagner ja Venemaa otsivad igas ühiskonnas sellist gruppi, kes nende vaateid kõige paremini esindab, soovivad teha koostööd. See, et seda koostööd ei ole toimunud, ma saan aru, on nagu tõendatud, aga küll on selge, et see jõud, keda Venemaa ja Wagner on tuvastanud Eestis sellena, kes nende vaateid kõige paremini esindab, on EKRE. See tuleb nendest paberitest välja: ilma selleta, et teil oleks olnud mingeid suhteid nendega, mingeid kokkupuuteid nendega, on nad soovinud suhet teiega, suhet teiega, et koostööd teha, et Eesti Vabariigi alustalasid õõnestada, et õõnestada demokraatia usaldusväärsust, Kaitseväe usaldusväärsust, politsei usaldusväärsust, et tekitada inimestes tunne, et ei tasu institutsioone usaldada, sest igal igal pool on kallutatud jõud ja nii edasi ja nii edasi. Neid väiteid oleme me kuulnud korduvalt ja väga-väga palju siinsamas Riigikogu saalis. See on tegelikult ohuks. Ma ei ütle, et teil on olnud see seotus, seda ei ole ju kuskil tõendatud ja ma ei ole seda väitnud. Küll aga on selge, et teie vaated kõige rohkem kattuvad. Nii nagu Kert Kingo ütles, ikka otsitakse endaga sarnaseid gruppe, ja see grupp on Wagneril leitud, Eestis on see grupp EKRE. Teie

tõesti ei saa aru, mis roll tal on ja milles seisneb tema ametieetika või professionaalsus. Kui me rääkisime gruppidest, siis mina pidasin silmas tegelikult seda, et pigem on sellel Wagneri grupil ühiseid jooni ja huve tõenäoliselt Reformierakonnaga. Aga kuna Kaja Kallas on täpselt teadlik sellest grupist,

Aitäh! Ma võtan sellest protseduurilisest välja ainult ühe palve: te palusite, et peaminister teile kirja saadaks. Eks ta siis ise otsustab, kas saadab või ei saada. Protseduuriline, Kalle Grünthal, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma ei saa nõustuda sellega, et

Venemaale, ja see oli peaaegu ratifitseerimisjärgus, et see on fantaasia. Ei ole fantaasia, Kaja Kallas. See, et teie Reformierakonna saadikud tahtsid panna rahvaküsitlusele, kas Eesti peaks kuuluma Venemaa koosseisu, ei ole fantaasia.

et toimuks diskussioon Riigikogu liikmete ja valitsusliikmete vahel, vaid selle mõte on ka see, et Eesti ühiskond ja Eesti inimesed saaksid informatsiooni.

Helle-Moonika Helme, palun, protseduuriline küsimus! Aitäh, hea eesistuja! Te väga kenasti ütlesite, infotunni mõte on selles, et Eesti inimesed saaksid informatsiooni, kui Riigikogu saadikud küsivad. Mina väga selgelt küsisin täiesti konkreetse küsimuse, aga vastu tuli, ma ei tea, mingit laimu. Tõepoolest, ma arvan, et ka teie nõustute sellega, et infotund ei ole laimamise koht.Aga ma küsin siis teie käest hinnangut ja arvamust. Mäletate, kui te olite peaminister, siis Kaja Kallas siin saalis ütles need sõnad, et kui Jüri Ratas saaks,

Eesti Kirjanike Liit. Kirjanike liidu töötasud on juba seitse aastat külmutatud, laenutushüvitis on seitse-kaheksa korda madalam kui Soomes. Kuid kahjuks te ei märka seda ja see ei lähe teile korda. Teiseks, kohalikud omavalitsused panevad kinni raamatukogusid. On teada, et need põhjused on väliskeskkonnast tulnud: intressitõusud ja kommunaalarved. Ratase valitsus andis kriisikeskkonnas väga toeka abipaketi omavalitsustele, et ei peaks kätt tõstma meie raamatukogude vastu. Kahjuks ei lähe see teile korda, te vaatate seda külmalt pealt ja raamatukogusid pannakse kinni. Kolmandaks, baleriinid. Estonia baleriinid saatsid kirja teile ja meile. Nende elukutse tulevik on ohus. Ka see ei läinud teile korda.

Eestis rahastatakse kultuuri rohkem kui teistes Euroopa Liidu riikides. On ka väga arusaadav, miks see nii on: Eesti kultuur on väike, eesti keel on väike ja me peame tõepoolest kultuuri hoidmisesse väga palju rohkem investeerima. Näiteks, 2023. aastal on kultuurivaldkonna eelarve olnud 2,3% kogu riigieelarve mahust. See on märkimisväärne. Mis puudutab raamatukogusid, siis raamatukogude ülalpidamine on kohaliku omavalitsuse pädevus. Meil on kohalike omavalitsuste autonoomia, meil toimuvad kohalike omavalitsuste valimised, kus inimesed saavad väljendada, millised mured ja rõõmud on need, millele nende arvates kohalik kohalik omavalitsus võiks tähelepanu pöörata. Raamatukogude rahastamine või ka koolide rahastamine on täpselt üks nendest kohaliku omavalitsuse autonoomsetest otsustest.

digivahenditest. Mis puudutab baleriine, siis tõepoolest Riigikogu võttis vastu seaduse, mis lõpetab igasugused eripensionid. Baleriinid olid ühed neist, kellel oli selline eripension. Tuleb rõhutada, et see ei puuduta neid baleriine, kes praegu töötavad, neil on see pension endiselt alles, see puudutab neid baleriine, kes alles tulevikus hakkavad

Kui ma ei osutu valituks, siis mulle ka mitte keegi ei taga mitte mingisugust kindlust, mis must saab. Ma lähengi tööturule konkureerima täpselt samamoodi nagu kõik teised. Arusaadavalt

kõrge enesehinnang, kui võrrelda ennast tippbaleriinidega, kes alustavad väljaõpet juba kolmandast-neljandast eluaastast. Aga ma küsin niimoodi. Kas teil kordagi ei tekkinud mõtet võtta eeskuju sellest perioodist, kui Jüri Ratas oli peaminister? Siis tehti abipakett omavalitsustele, et nad ei peaks tegema selliseid kärpeid, selliseid rumalaid otsuseid, nagu nad praegu teevad. Tegelikult selline eduelamus oli olemas sellel perioodil, kui Ratas oli peaminister. Palun,

Aga kohalike omavalitsuste finantsolukord tervikuna: suures pildis on näha, et kohalikud omavalitsused tulevad oma finantsvõimekuselt toime. Me oleme teinud ka erinevaid toetuspakette.

Keskmine kohaliku omavalitsuse olukord on tegelikult üsna-üsna hea. Riigieelarvesse kavandatud palgatõusude mõjul suureneb kohalike omavalitsuste tulumaksulaekumine 2023. aastal umbes 50 miljoni

oleksid süstemaatiliselt finantsraskustes. On üksikuid kohalikke omavalitsusi, kus olukord on palju keerulisem. Kui vaadata täpsemalt, siis väga tihti on näha, et neil on individuaalsed põhjused, mis on seotud konkreetsete juhtimisotsustega, mis on tehtud. Nii et kohalikud omavalitsused omavalitsused on oma otsustes ja tegemistes autonoomsed, nad väljendavad kohalike omavalitsuste elanike soove. Minu arvates ei ole õige, kui riik võtab kohalikelt omavalitsustelt üle ülesandeid ja ja seetõttu ka isemajandamise võimalust, kuigi me oleme selliseid samme astunud. Näiteks, 1. juulist jõustuv hooldusreform, mis tegelikult ka kohalike omavalitsuste koormust koormust vähendab. Meil on tasandusfond. Ma olen rääkinud kohalike omavalitsustega, kes ütlevad, et tasandusfondi valem on jäänud ajale jalgu. Hea küll, arutame seda. Aga see ei peaks tulema mitte ülevalt‑, vaid

Nüüd palun lisaküsimus, Anneli Ott! Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees! Lugupeetud peaminister! Eesti kultuuri säilimise üks alustala on see, et Eesti kultuur oleks kaitstud igas Eesti piirkonnas. Ka kõige kaunim lill närtsib lõpuks, kui juured läbi raiuda. Eile oli meil riigikaitsekomisjoniga kohtumine MTÜ [Meie] Nursipalu eestvedajatega ja Võrumaa kohalike omavalitsuste eestvedajatega. Selle kohtumise alguses ma palusin riigikaitsekomisjoni esimehel Raimond Kaljulaidil täpsustada, mille alusel me seda arutelu peame, inimesed on kaugelt kohale tulnud ja kõigi aeg on kallis.

koostamise kohta. Täna saadetakse inimestele juba teateid, et soovitakse tulla nende kinnisvara hindama. Mille alusel on koostatud

õigem. Nursipalu harjutusvälja laiendamine on vajalik tulenevalt meie riigikaitse vajadustest ja olukorrast, kus me julgeoleku mõttes Meie agressiivne naaber on läinud kallale oma teisele naabrile ja me peame oma riigikaitset oluliselt tugevdama. Kogu seda protsessi on alustatud sellest, et suhelda kohalike omavalitsuste ja nende inimestega, et leida neid lahendusi, mis on [sobivad].Õiguslik alus Nursipalu harjutusvälja laiendamisele

Riigikogu sekkumist. Riigikogu peab selle seaduse ümber sõnastama, et oleks võimalik riigikaitseliselt planeeringuid menetleda kiiremini,

on siia toonud, selleks, et meil neid kunagi vaja ei läheks. Sellepärast me peamegi neid harjutusvälju laiendama ja sellega edasi minema. Aga see nõuab jah kõigepealt Riigikogult seadusemuudatust, seejärel saab algatada riigikaitselise planeeringuerandi selle seaduse alusel ja minna sellega edasi. Aga tööd, selgitustööd, suhtlust kogukondadega, seda kõike tehakse edasi, et leida sobivaid lahendusi nende kodude jaoks, mida Nursipalu laiendus reaalselt puudutab.

mis tunnistab pühapaigad inimkonna vanimateks kaitsealadeks, lubab tõhustada pühapaikade kaitset ja taastada rüüstatud pühapaigad. Sellest ajast peale on vastu võetud päris mitu arengukava, mille järgi juba aastaks 2020 oleks pidanud olema kõik Eesti pühapaigad kaardistatud. Aga tegelikult on asi sellest väga kaugel. Rahapuudusel on tehtud ainult väiksemahuline eeluuring ja täies mahus on kaardistatud pühapaigad ainult neljas kihelkonnas. Selle tõttu on tuhanded pühapaigad unustamise tõttu hävimas, kuna need inimesed, kes veel mäletavad seda pärimust, jäävad vanaks ja lihtsalt lahkuvad meie hulgast. Aastal 2018 valmis rüüstatud pühapaikade ülevaade, aga metsafirmad survestasid Tartu Ülikooli seda veebist maha võtma. Samal aastal suleti Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus. Samuti võeti aastal 2018

Maa-amet saatis päringu Keskkonnaministeeriumile, kes andis Keskkonnaagentuurile korralduse koostada ülevaade selle kaardiga seoses. Selle koostas nõunik Leno Kuura, kes kohtus metsafirmade, muinsuskaitse, FSC Eesti ja IT-maja esindajatega. See raport, mis valmis juba neli kuud tagasi, soovitas selle kaardi ennistada. See kaart oleks ülimalt kasulik ja lausa hädavajalik nii maaomanikele kui ka kõigile kultuuri ja pühapaikade huvilistele.

Aitäh! Lugupeetud Riigikogu liige! Esmalt kinnitan üle, et tegu on äärmiselt olulise teemaga. Olles ka ise sellel teemal näiteks pühapäeval kohtunud mitme tunni vältel Muhu väga tunnustatud elanikuga, kes tegeleb just nende valdkondadega, mis puudutavad hiiepaiku, pühapaiku, ja olles seda tagasisidet kuulnud, olen jätkuvalt veendunud, et selle teemaga tuleb edasi minna.

elukeskkonna hoidmist, elurikkust meie metsades, saab kindlasti olema mõnevõrra vaesem, kuna neid teemasid olete teie väga hästi siin alati põhjendanud ja tõstatanud. Aga ma täpsustan selle üle. Kahju jah, et selle seitsme kuu jooksul, mis ma olen saanud olla keskkonnaminister, ei ole ma jõudnud kõike ära teha, ei ole jõudnud kõiki neid teemasid lauale tuua, aga nii juba elus on. Loodetavasti on võimalik neid protsesse ka tulevikus mõjutada. Ma täpsustan selle üle, et miks, olenemata meie soovidest, ei ole see endiselt üles läinud. Saan selle kas või kirjalikult teile üle täpsustada. Palun nüüd täpsustav küsimus, Ruuben Kaalep! Suur tänu selle vastuse eest! Kindlasti ootan seda täpsustust. Aga küsiks ka üle selle kaardistamisprotsessi jätkumise kohta. Kas seisate selle eest, et oleks võimalik saada lisaraha, et päästa veel, mis päästa saab,

Kaitse alla võtmises on ju ka suuri tegemata jätmisi. Seni on praktika olnud see, et nendes pühapaikades kaitstakse ainult arheoloogilist kultuurikihti, aga ei kaitsta seda pühapaika ennast vaimse kultuuri pärandina, kas või neid puid, mis seal kasvavad, ja neid vanu tavasid, mis räägivad sellest, et need kohad peaksid jääma puutumatuks. Saate te anda natuke lootust, et ka need protsessid liiguvad edasi? Suur

Olles selle protsessi sees olnud seitse kuud, ma näen, et võib-olla tõesti need protsessid ei ole liikunud nii kiiresti, kui võiks, aga nad on liikunud vähemalt õiges suunas. Kui ka metsanduse arengukava ühel hetkel jõuab siia suurde saali tagasi, siis ka seal on väga oluline osa osa kõigel sellel, mis puudutab pühapaiku meie metsades. Ka selle läbi me saame mitmeid olulisi nüansse rõhutada ja seda nii sisu osas, nii rahastuse osas kui ka üldise keskkonnahariduse ja ‑teadlikkuse tõstmise osas.Mis

Kindlasti kõik loodus‑ ja kultuuriväärtuste säilimiseks tehtud kitsendused jäävad kehtima, sõltumata sellest, kas maa kuulub kohalikule omavalitsusele, riigile või eraomanikele. Oluline on, et oleks üheselt ja selgelt need kaitsekorra

need ökoloogilised elurikkuse kriteeriumid ainsad, vaid nii nagu ka metsanduse arengukava üheselt ja selgelt ütles: me peame arvestama elurikkusega,

eelmises infotunnis oli meil väga pikk arutelu peaminister Kaja Kallasega selle üle, mis puudutab Nursipalu harjutusvälja laiendamist. Teadupärast jääb väga suur osa sellest laiendatavast maa-alast Natura 2000 hoiuala alla. See tähendab, et kõiki tegevusi, mida seal

eesmärgid, mida Euroopa Liit ja Eesti on endale kohustuseks võtnud, saavutavad omavahel kooskõla? Minu arvamist mööda ei ole need väga kooskõlas. Esiteks arvestades ajaraami. Teiseks, mulle tundub, et kui on soov seda harjutusvälja laiendada, siis selle protsessiga peaks olema

keskkonnateemad võivad hetkel jääda sageli tagaplaanile, seoses sellega, et Ukrainas toimub sõda, meil on energiakriis ja mitmed teised suured väljakutsed, ma ütlen, et keskkond ei tohi jääda

riigikaitselised sammud on teatud vastuolus keskkonna kohta tehtavate otsustega. Aga kõik me peame mõistma, et kusagil see kompromiss ja tasakaal tuleb leida, nagu ka Riigikogu liige vihjas, et kus see võiks olla. Aga oluline on, et kõik need protsessid oleksid tehtud

teema on Pärnu sild. Marko Šorin, palun! Ma tänan, eesistuja! Lugupeetud peaminister! Pärnus on silda väga keeruline ehitada ja see on väga kallis, sest jõe põhi,

Pärnu linn on silla ehituseks palunud riigi käest abi 25 miljonit. Selle aasta riigieelarves on selleks eraldatud 5 miljonit. Kuigi Keskerakond minu ettepanekul tegi eelarve kohta muudatusettepaneku, et suurendada seda summat käesoleval aastal 10 miljonile, siis koalitsioonipoliitikud Reformierakonnast, Isamaast ja Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast hääletasid selle maha. Riigi eelarvestrateegias on kirjas, et Pärnu silla jaoks on plaanis eraldada veel 15 miljonit. Kas selle katteallikaks on Eesti enda maksumaksjate raha või on see seotud mõne Euroopa Liidu toetusmeetmega? Kui see on seotud mõne Euroopa Liidu toetusmeetmega, siis millised on tingimused? Kaja Kallas, Aitäh! Tervitusi teile ka Pärnust! Eile mul oli terve pikk päev Pärnus ja ka Pärnu sild tuli seal loomulikult jutuks.

investeeringutoetust Pärnu linnale silla ehitamiseks 15 miljonit eurot. See on ette nähtud riigi eelarvestrateegias, see ei tule kuskilt eurotoetustest. See See sillaehitus ja selle ehituse korraldamine, hanke tegemine ja projekteerimine on kohaliku omavalitsuse vastutusala. Eile olid mul kohtumised, kus ka linnapea kinnitas, et sellised hankemenetlused toimuvad. Kuna märtsis 2022, kui meil teatavasti kõik hinnad läksid nii palju üles, oli parim pakkumine 75 miljonit eurot

et selline riigihankevorm annab võimaluse pidada pakkujatega dialoogi, et kas on võimalik midagi kuskilt ära jätta või paremini teha, ja selgitada ka seda, mida täpselt ikkagi soovitakse, mis on need probleemsed kohad. Ma saan aru, et sellele hankele kvalifitseerus viis ettevõtet, kellega

öelda. Ma seda usun, et Pärnu jõgi on selles suhtes palju pretensioonikam, kui on Emajõgi, ja seetõttu see ehitus on keerulisem, mida ütlevad ka need hinnad. Võib-olla on hea uudis see, et need hinnad on ikkagi sellest 75 miljonist oluliselt alla tulnud. Kui vaadata, et riik eraldab 15 miljonit, aga madalaim pakkumine on 27 miljonit, siis seal omavahenditest midagi leida või lisaks leida midagi eurovahenditest, ma arvan, on lihtsam, et see sild ikkagi ära teha nende vahenditega, mis olemas on. Palun Palun nüüd täpsustav küsimus, Marko Šorin! Tänan senise vastuse eest! Sild on Pärnus olnud kemplemise või kauplemise teemaks juba paarkümmend aastat ja veel enamgi. Samuti on varem Pärnu linn palunud riigilt abi. Keskerakondlasest majandusminister Taavi Aas käis korduvalt kahe erineva koosseisuga valitsuses ettepanekuga kasutada Euroopa Liidu toetusraha, et vähem koormata Eesti enda maksumaksjaid. Ühes valitsuses polnud sellega nõus isamaalased ja teises ei olnud sellega nõus reformierakondlased. Olgu taustaks öeldud, et kumbki nendest nimetatud erakondadest ei olnud sellise otsuse tegemise ajal ise Pärnu linnas võimul. Kui eetiliseks peate teie sellist erakondlikku käitumist, et teiste algatusi pidurdatakse seni, kuni ise võimule saadakse, et kui ise ei saa, siis teistel ei lase ka teha? Tänan See kindlasti minu stiil ei ole. Ma olen sellist stiili küll näinud, aga ma ei pea seda heaks. Kõik sellised arutelud toimuvad riigi eelarvestrateegia [arutelu] Arutelud, mis meil olid ka siis, kui me olime teiega koos valitsuses, sattusid täpselt sellele ajale, kui kõik hinnad läksid meeletult üles. Jaak Aab, kes oli riigihalduse minister, oli tol hetkel ka sellel arvamusel, et valmistada ette tabel kõikide riigihangete kohta, mida riik läbi viib. Tõesti, seal oli hankeid, mis olid kolm korda kallimad, kui esialgu oli planeeritud. Ega riigi rahakott ei ole põhjatu, see on ikkagi maksumaksja raha. Tol korral oli meil valik põhimõtteliselt kolme käitumismustri vahel. Üks oleks olnud see, et me oleksime öelnud ettevõtjatele, kes meil juba hangetes olid ja kelle sisendid olid läinud kallimaks, et aga meid ei huvita, meil on lepingud, tehke, sest see on see hind, mis me oleme kokku leppinud. Selle tagajärjel oleksid läinud ettevõtted pankrotti, kuna nende sisendhinnad on nii palju kasvanud. Teine käitumisvariant oleks olnud see, et me oleksime öelnud kõigile, et pole vahet, kolm korda lähevad asjad kallimaks, aga me teeme ära kõik, mis me oleme planeerinud. Selle takistuseks on see, et ka riigi rahakott pole põhjatu ja meie samamoodi ei saa maksta mida me ei ole eelarves ette näinud, kuigi asjad on läinud kolm korda kallimaks. Kolmas valik, mille me ka valisime, oli see, et kõik sellised hanked ja projektid me vaatasime üle, kogu selle pildi. Need, mida me saime edasi lükata,

Me näeme, et majandus on ühelt poolt jahenemas, mis võib-olla annab ka riigile võimalusi, sest riik peab käituma kontratsükliliselt. Ehk siis, kui majandus jaheneb, toob riik oma investeeringud ettepoole. See võimaldab võib-olla ka järgmises riigi eelarvestrateegias ümber ümber vaadata need otsused, mida me kaugemale lükkasime, ja tuua need omakorda varasemaks. Ma arvan, et sedasi toimetavad ka kohalikud omavalitsused. Mida küll peab muidugi ütlema, on see – see ei tule teile absoluutselt üllatusena –, et 5. märtsil on valimised ja pärast valimisi tuleb igal juhul uus valitsus. Uus valitsus on see, kes paneb kokku riigi eelarvestrateegia ja uue riigieelarve. Nii et see uus valitsus saab otsustada ka nende projektide üle. Nüüd

Mingi aeg hiljem, kui valitsuskoalitsioon riigis vahetus ja valitsuskoalitsioon ka Pärnu linnas vahetus, siis te ometigi arvasite, et see on mõistlik projekt ja seda võiks ka Vabariigi Valitsuse tasemel arutada. See näitas seda, et tegemist oli natukene,

omavalitsus on teinud plaanid sinna taha, siis uus valitsuskoalitsioon võtab selle raha ära. Ma mõtlen siinkohal nii Rohuküla raudteed kui ka Tallinna Haiglat, mis on samamoodi suured taristuobjektid. Minu küsimus on teile see: kas te näete, et juhul kui Reformierakond kuulub ka tulevikus Vabariigi Valitsuse tüüri juurde, siis selle Pärnu silla ehituse rahastust

Ma kahjuks seda kirja ei mäleta, sest peaministrile tuleb tõepoolest väga palju kirju ja nendega tuleb pidevalt tegeleda. Küll aga on kõik sellised sillad ja taristu ju majandus‑ ja taristuministri pädevuses: mis on prioriteedid, kogu kogu teedevõrgustik, see, milliseid teid me ehitame, milleks meil raha on, milleks meil raha ei ole. See, nagu te ise teate, olles olnud valitsuse laua taga, käib selle arutelu raames, mida keegi prioriteediks peab ja välja toob.

ei saanud nii tugevasti pihta. Tänu sellele, kuna see valem oli seotud toimetulekuga COVID‑i kriisis, meie summa vähenes ja vähenes märkimisväärselt. Seetõttu pidime valima, mida me teeme ja mida me ei tee. Selles taasterahastus on üks oluline tingimus: kõik asjad peavad valmis saama 2026. aastaks. Tallinna Haigla on ühelt poolt tohutu, massiivne projekt. Kuna seda ei ole veel kuidagi alustatud, siis selle suure projekti rahastamine oleks võinud seada kahtluse alla kõikide teiste projektide rahastamise, sest see ei jõua lihtsalt 2026. aastaks valmis. Teine aspekt on seal see, et kuna tõepoolest seoses energiakriisiga ja ka COVID‑iga on olnud inimestel väga raske, siis see valik, mida me tegime tol hetkel eelarves, oli see: inimesedversusbetoon. Me jätsime ära nii-öelda betooni pandud raha – sellised asjad, mida me saame ehitada millalgi muul ajal – ja investeerisime inimestesse. Tegime energiatoetusi, tegime pensionitõusu, lastetoetuste ja peretoetuste tõusu ja ka palgatõusud väga olulistele sektoritele. Ega Tallinna Haigla iseenesest ei ravi. Ravivad ikkagi inimesed ja need inimesed ehk arstid ja medõed on need, kelle palka me ka tõstsime, et nad ei läheks ära, vaid seda teenust osutaksid. Need valikud alati on ja seekord me valisime inimesed betooni asemel.

Umbes aasta tagasi oli Reformierakonna ja teie isiklik populaarsus rekordmadalal. Ja siis – ennäe imet! – Putin ja Kreml tulid teile appi, alustasid sõda Ukrainas. Selle sõja taustal on teie erakonna populaarsus mudast uuesti tippu tõstetud ja on tõstetud selle jutuga, et teie olete Eesti riigi kaitseks teinud enneolematult suuri pingutusi ja Eesti riik on paremini kaitstud kui kunagi varem. No Reformierakonna pikk ajalugu riigikaitse nõrgestamisel, õõnestamisel ja mahategemisel on meile kõigile teada, oleme seda teiegagi arutanud. Aga ka selle viimase aasta loosungid on osutunud totaalseks blufiks.Tegin reformierakondlasest kaitseministrile päringu äraantud relvade kohta ja faktid on üsna halastamatud. Tegelikult ongi nii,

Veiko‑Vello Palm, kes on Martin Heremi parem käsi, ütleb, et tõepoolest, meil on hetkeline võimekuse langus. No "hetkeline" on tegelikult veniv

tankitõrjekahurid ja igasugused teised relvasüsteemid. Kokku 400 miljoni eest peab Eesti uut kraami hankima. Minul on küsimus: kui te kõiki neid relvi ära andsite, kui palju te arutasite seda, et me jääme mitmeks aastaks täiesti kaitsetuks? Aitäh, Aitäh! Kõigepealt ma juhin tähelepanu, et Kaitseväe juhataja on otseselt öelnud, ka igal pool avalikult, et te valetate. Lihtsalt need väited ei vasta tõele. Jah, tõsi on see, et ühikuliselt on mõnda kahuriliiki vähem, aga kahuril ja kahuril on ka vahe. Kui meil on järelveetavad haubitsad, siis need on oluliselt vähem efektiivsed kui iseliikuvad haubitsad. Vaadake kõike seda, mida on toonud siia meie liitlased, mida aasta tagasi ei olnud. Näiteks

kuna nad on juba aktiivsest kasutusest väljas ja asendatud uuemate analoogidega. Kui vaadata ka seda, mida Ukrainas on kasutatud, siis ega see kogus iseenesest seda kõike ei tee. Minule seletatakse seda nii, igaüks saab sellest kui haubits tulistab, siis esiteks [on oluline], kui kiiresti ta tulistab, ja teiseks see, et ta peab suutma liikuma teise asukohta, sest muidu pommitatakse ta puruks. Kui ta on iseliikuv, siis on selge, et teda saab kiiremini liigutada, mis tähendab seda, et

mureküsimusi. Igal juhul on maakaitseüksuste võitlusvõime ja tulejõud kasvanud kõigi nende võimete abil, mis on siia juurde tulnud, mida meil aasta tagasi ei olnud. Laskemoona me oleme soetanud rohkem kui viimase 30 aasta jooksul kokku. See on kõik see, mida meil varem ei olnud. Ma juhin veel tähelepanu sellele, et alles aasta või rohkem kui aasta tagasi, 19. jaanuaril, kui ma olin siin Riigikogu kõnepuldis julgeolekupoliitilise avaldusega, siis teie ei pidanud seda muret absoluutselt

Aitäh! Ei, Martin Herem ei ole midagi ümber lükanud. Ma sain Hanno Pevkurilt kirja, kus on konkreetsed numbrid kirjas, ma võin neid numbreid siin ka tsiteerida. Aga ma juba ütlesin: 84 kahurit oli aasta tagasi, praegu on 18, uued saame alles 2025. aastaks, ka need HIMARS‑id, millest jutt käib, saame 2024. või 2025. aastal. Meil on mitmeaastane Need ei ole ainsad relvad, mille puhul meil on auk, ma lugesin ette ka teised relvad, mille puhul meil on auk. Te tulete jutuga, et aga meil on liitlased. Aga meil ongi põhimõtteline probleem ju selles, et kogu Reformierakonna valitsemise aja on olnud nii ja ka praegu Ukraina sõja taustal teie arvates piisab sellest, et keegi teine meid kaitseb. Aga meie arvame, et me peame ise ennast kaitsma. See on ka NATO artikli 3 üks põhiline punkt. Mis puudutab veel Heremit, siis Herem võib mind ju sõimata valetajaks, aga ma toon tema jutu kohta ilusa tsitaadi Jaroslav Hašeki

kui neid relvi ära anti, teades, et me saame midagi asemele mitme aasta pärast, kui meie tänane plaan, jätkuvalt sõjaaegne tänane plaan on see, et 2022. aasta alguse kahurinumbriteni jõuame me 2025. aastaks ja suuremaks oma kahurväge ei kavatsegi teha, aga vahepeal oleme ennast relvitustanud, meil kahurväge vahepeal on 20% sellest, mis oli, siis kas te üldse kaalusite seda, et teie suurte loosungite ja hüsteeria taustal ülesköetud populaarsuse taustal te tegelikult nõrgestate Eesti riigikaitset ja seal on riskid. Kas te neid riske kaalusite? Kaja Esiteks, mul on olemas see vastus, mida te olete saanud Kaitseministeeriumist. Te üritate täiesti meelevaldselt endale sobivaid lõike kuidagi esitada, et näidata Eesti kaitsevõimet halvas valguses. Kelle huvides see on? Kelle huvides see on, et te Kaitseväe usaldusväärsust selliselt õõnestate? Meil tuleb vabariigi aastapäev ja vabariigi aastapäeval toimub ka paraad. Te saate oma silmaga veenduda, mis meil on ja mida meil ei ole.Veel kord: te ütlete, et me oleme riigi raskerelvadest ilma jätnud, et me oleme need ära andnud. Ei ole jätnud ilma! Jah, see arv on vähenenud, aga nagu ma ütlesin, arv ei ole iseenesest ju veel asi.

2022, kui sõda veel ei käinud. Keskmaa õhukaitse süsteem, lühimaa õhutõrje süsteem, meremiinide arv on suurenemas, laevatõrjevõimekus, täiendavate liikursuurtükkide arv on suurenemas, mehitamata õhuründevahendite arv on suurenemas, täiendavate maakaitseüksuste

Soomel oli 2021. aasta lõpuks umbes 1500 suurtükiväe relvasüsteemi ehk erinevaid suurtükke ja 122‑milliseid miinipildujaid. Eelmise aasta lõpuks nad suurendasid seda arvu Kaitseväe juhataja nõuande probleem on see, et see ei ole professionaalne, paraku. Probleem on selles, et suurtükiväe kriitiline miinimumvajadus, mis meil siin on, on üks mitmikraketiheitjate patarei ja viis pataljoni. Heal juhul, kui me saame nüüd Kõud kätte, siis on meil 2025. aastaks olema kaks pataljoni.

aga sel juhul meil peaks olema ka asendusplaan ja üldse arendusplaan, mis me selle suurtükiväega nüüd teeme Ukraina sõja valguses. On selge, et diviis vajab suurtükiväebrigaadi, kuhu meil oleks vaja panna kolm suurtükiväepataljoni nendesamade uute liikursuurtükkidega, ka näiteks ratastel liikursuurtükkidega.

siis me vajame neljandat tugevduspaketti, mis puudutab suurtükiväge, ja järgmist, viiendat, mis puudutab tanke. See olukord jookseb meil praegu eest ära. Ukrainas me näeme, kui palju suurtükiväge üldse on vaja ja kuidas see toimida saab. Paraku on Kaitseväe juhataja suurtükiväe küsimuses jäänud sinnasamma jõukohase riigikaitse tasemele, kus me olime eelmisel kümnendil ja mis oli eksitus. Seda on vaja parandada. Ega meie kriitika ei seisne selles, et nüüd on väga palju ära antud, vaid selles, et kuidas me selle asendame, kuidas me edasi läheme.

Sellest numbrimaagiast ei maksa ennast kuidagi heidutada lasta, see matemaatiline võrdlus lihtsalt ei päde, sest tegemist on väga erineva tasemega relvasüsteemidega. Võtame K9‑d, mida me oleme soetanud, mida meil siin on ja mida meile tuleb veel juurde: K9 laseb 30 või 40 kilomeetri

Veel kord kinnitan üle, et esiteks ei ole meie kaitsevõime kuidagi nõrgestatud. Ma väga palun, et ka teie Kaitseväe usaldusväärsust ei õõnestaks. See on meie kõikide ühine huvi, et Eesti oleks kaitstud, et Eesti oleks väga hästi kaitstud. Me teeme sellega tööd Eesti-siseselt, pannes sinna üle miljardi euro juurde, et kaitsevõimet toetada. Me töötame ka liitlastega, et nemad siia paigutaksid võimeid senikaua, kuni meie enda varustus kohale jõuab. Õnneks on see koostöö meil väga hea.

see otsus, mis te täna hommikul tegite, kui te ainuisikuliselt kirjutasite alla uued Riigimetsa Majandamise raiemahud, näitab seda, et see teema on teie jaoks tõesti te võtate seda tööd väga suure südamega. Ma arvan, et see otsus, et raiemahtusid just nimelt nii palju vähendada, on samm õiges suunas. Ma olen teiega siin eelnevalt seda debatti pidanud ja julgustanud teid seda otsust tegema. Toona te ütlesite, et teil pole valitsuskoalitsioonis selles küsimuses piisavalt toetust. Siis ma ka mainisin, et ministril on võimalik ainupädevuslikult seda otsust teha, ja täna te selle julge sammu astusite. Nii et veel kord: suur kiitus teile selle eest!Nüüd tulen korra küsimuse juurde täpsemalt. See otsus, mis te täna tegite, langetades raiemahtusid 9000 ja paarisaja hektarini aastas – Riigimetsa Majandamise Keskuse raiemahtusid ma pean silmas –, kindlasti ju mõjutab suurt raiemahtu, mis meil iga aasta on, ehk ka seda, mis puudutab erametsa. Minu küsimus teile ongi see: mis see nägemus teil on, millised need raiemahud järgnevatel aastatel kogu Eestis saavad olema? Võib-olla ka üks täpsustav küsimus siia juurde. See, mille teie kinnitasite, on uuendusraie pindala.

menetlesime metsanduse arengukava ja meil oli soov enne võtta vastu see ja pärast seda minna nii-öelda alaneva dokumendi suunas ehk kinnitada ära ka RMK raiemaht. Need ei peaks olema omavahel seotud, aga minu meelest see oleks nagu hea tava,

et intensiivsemat metsamajandust vähendada ning põhiliseks tegevusvaldkonnaks või esimesele kohale tõsta kõik need tegevused, mis on seotud

intensiivsust RMK‑l planeeritud ei ole. Seda on korduvalt arutanud nõukogu ja ma olen arutanud seda ka juhatuse esimehega. Nemad arvestavad tänase suunaga, et metsa raiutakse liiga intensiivselt ja seda tuleb mõnevõrra tagasi hoida.

Valgevenest ja Ukrainast, aga kõik need suunad on ära kukkunud. Kahjuks on ka väga paljud tellimused, mis puudutavad puidusektorit, ära kukkunud ja sellist tellimuste arvu, nagu oli majanduse väga kiire kasvu ajal, enam ei ole. Nii et kõik need nüansid mõjutavad ja kindlasti mõjutavad ka seda, mismoodi

Palun nüüd täpsustav küsimus, Tõnis Mölder! Aitäh, hea istungi juhataja! Austatud minister! Ma küsin veel kord, natuke täpsemalt. Kõigepealt tulen korra selle metsanduse arengukava juurde. Tõesti, teie head koalitsioonipartnerid Isamaa erakonnast olid need, kes selle metsanduse arengukava siin parlamendis põhja lasid. Kas see oli hea või halb, eks seda elu näitab. Minu hinnangul oleks võinud parlament vähemalt suures saalis seda veel kord üritada menetleda. Kui parlamendi enamuse toetust ei oleks leitud, siis oleks saanud selle dokumendi alati valitsusele tagasi viia. Aga see selleks.Ma tulen ikkagi puidu väärindamise juurde, mis on minu meelest üks väga oluline ja keskne teema – eriti puidu väärindamine Eestis. Kui me Eestis metsa majandame, siis väärindamine ja sellest saadav majanduslik tulu võiks jääda maksimaalselt Eestisse. Kas uutesse RMK hangetesse, mis puudutab just nimelt metsade majandamist, on pandud sisse see tingimus, et kui RMK

mets on teatud mõttes meie kõigi omand – otse edasi põhjanaabritele. See on üks oluline temaatika, mida on aastate jooksul arutatud. Teadupärast on uued hanked tulemas. Loodetavasti on need pikaaegsed lepingud nüüd ka avalikud. Küsimus on, et kui need on avalikud, siis kas sinna on ka lisaklausel juurde märgitud. Aitäh, Madis Kallas, palun! Aitäh! RMK uus strateegia näeb neidsamu samme ette. Jah, need protsessid ei ole võib-olla läinud nii kiiresti,

pikaaegselt süsinikku siduvaid tooteid valmistavate ettevõtete väärtustamiseks. Kolmandaks, kestvuslepingutega RMK puitu vahendajatele ei müü ehk ainult väärindajad saavad tulevikus meie ühist vara kasutada. Neljandaks on kindlasti oluline, et varustuskindluse tagamiseks eelistab RMK oma hangetel

ja seda kõigi nii Euroopa Liidu kui loomulikult ka Eesti Vabariigi seadustega kooskõlas. Need protsessid on kindlasti

Suur tänu, lugupeetud Riigikogu esimees! Lugupeetud keskkonnaminister! Jätkame mahtude teemal. 4869 hektarit soovib Kaitseministeerium Keskkonnaministeeriumilt tasuta kasutusse saada Nursipalu harjutusvälja laiendamiseks.

seadustest tulenevalt välja antud teiste dokumentide alusel. Millised need dokumendid on? Kuidas teie näete võimalust tasakaalukalt, keskkonda säästvalt seda arendada, kui soovitakse see 4869 hektarit Kaitseministeeriumile

ei takista neid samme, mis puudutavad Eesti julgeolekut, aga me tahame seda teha väga üheselt ja selgelt ka keskkonnaaspekte arvestades. Ehk kui on vaja

on ka nende huvi, et jääksid võimalikult suured puhveralad, mis puudutab näiteks kõrghaljastust puude näol. Selles osas kindlasti me oleme jah kõigi oma oma teemadega laua ääres ja kogu aeg rõhutame, et keskkonda peab vaatama ka rasketel aegadel ja keskkonna eest peab seisma ka rasketel aegadel. Seda me kindlasti teeme.

Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud peaminister! Ma oleksin muidugi hea meelega näinud, et sellele küsimusele vastab kaitseminister, aga on veelgi parem, kui vastab kaitseministri ülemus. Tahtsin küsida meie pingutuste ühtsuse ja koordineerituse kohta sõja ajal. Minu küsimust ajendas näide eelmisest suvest, kui oli teie seisukohavõtt NATO kaitseplaneerimise asjas, mis tuli teatud üllatusena meie siseriiklikule, ütleme nii, ekspertkonnale, ja ka varem me nägime, et me muutsime oma

anname ära oma varustust, et toetada Ukrainat. Aga samal ajal on riigi Kaitseministeeriumi haldusalas oleva õppeasutuse töötaja tegemas koostööd niinimetatud Valdai klubiga, ühega Vene föderatsiooni propagandainstrumentidest. Selle on loonud välisministeerium, nii et võib öelda niimoodi lihtsustatult, et see töötab Lavrovi heaks. Asi on selles mõttes väga tõsine, et BALTDEFCOL koolitab meie tulevasi juhte ja seal töötamine võimaldab neid profileerida, nende kohta väga palju ka privaatseid andmeid koguda ja nii edasi. Minu küsimused on järgmised. Mida ühist on Valdais õpetataval ja meie BALTDEFCOL‑is õpetataval?

Ma kahjuks konkreetselt selle kaasusega ei ole kursis. Võib-olla peate konkreetse küsimuse tõesti esitama kaitseministrile või siis teistele

minu sõnavõtud enne NATO tippkohtumist olid seotud sellega, et meil oli vaja saada NATO‑st tugevaid otsuseid, et NATO‑s meie liitlased saaksid aru, et me peame liikuma heidutushoiakult edasi kaitsehoiakule. Ehk mitte nii, et territooriumid nii‑öelda kaotatakse ja võidetakse hiljem tagasi, vaid et me oleme valmis territooriumi kaitsma esimesest hetkest alates. Just sellel põhjusel, et me näeme, mida Ukrainas sõdides Venemaa teeb vallutatud territooriumidega – sinna ei jää õieti midagi alles. Mul on hea meel, et tippkohtumisel Madridis said otsused tehtud, et me liigume heidutushoiakult kaitsehoiakule ja nüüd järk‑järgult viiakse neid otsuseid ellu. Loomulikult, Eestis me oleme harjunud tegema otsuseid kiiresti ja me tahaksime näha, et need protsessid on kiiremad, kui on NATO‑suguses organisatsioonis, kus on ikkagi koos 30 demokraatiat ja protsessid võtavad aega. Aga me järjepidevalt surume ja räägime, et meil ei ole aega ja need asjad tuleb kiiresti joonele saada. Teine asi, millele te viitasite, on poliitiline isolatsioon. Me seda kõike teeme erinevatel tasanditel just sellel põhjusel, et saata signaal agressorriigile, saata signaal Venemaale, Venemaa rahvale, et nad ei saa seda sõda võita, selle sõja alustamine oli viga. Kui nad saavad aru, et see on viga, siis on võimalik, et see sõda lõpeb ja inimlikud kannatused täpselt samamoodi lõpevad. Nii et kõiki neid tööriistu, mis meil on, me peame kasutama, et seda mõju avaldada. Mis puudutab olümpiamänge, siis

Valdais, mis on Lavrovi instrument. Iseenesest see olukord sellisena on täiesti … Seda oleks keeruline välja mõelda, kui see ei oleks tõsi.

nagu oleks meil mingi seos Kremliga või Wagneriga. Väga hea meelega kasutasite selle Kremli trolli tsitaate. Nüüd ongi väga huvitav, et meil on puust ette ja punaseks tehtud. Siinsamas Riigikogus istub riigikaitsekomisjoni esimees – tema suhtes te ka ei tahtnud midagi arvata –, kes võttiski 2019. aastal Kremliga seotud ärimeestelt vastu raha. See ei sega ei teid, teie koalitsioonikaaslasi ega Eesti meediat. Siis tuleb üks Lavrovi asutuses töötav inimene või tema heaks töötav inimene, valab sopaga üle kõige rahvuslikuma erakonna Eestis ja teie vihkamine EKRE suhtes, Delfi vihkamine EKRE suhtes on nii suur, et te mõnuga võtate selle libauudise ja tormate seda väntama, valades sopaga üle kõik, keda vähegi üle valada on võimalik. Kas te sellest saate aru, et kui te peeglisse vaatate – kasutades teie erakonnakaaslase Michali väljendit –, siis sealt vaatab vastu putinist? Kreml söötis Eesti avalikkusele ette vale ja Eesti liberaalid hakkasid seda valet korrutama selle jaoks, et mõjutada Eesti valimistulemusi, lootusega loomulikult enda tulemust paremaks teha. Te töötategi Kremli huvides, kui te nii teete. Lasete välisriigil mõjutada Eesti valimisi, sõimate kõige rahvuslikumat erakonda Eestis Kremli agendiks, aga ise teete nende infopaketiga tööd. Mismoodi te öösel magate, inimene? Mina Aitäh! Eesti vanarahvas ütleb, et härga karda eest, hobust tagant ja kurja inimest igalt poolt. Kui ma teid kuulan, siis pean ütlema, et seda kurjust pritsib teil välja absoluutselt igalt poolt. Veel kord: ei ole mina väitnud, et teil on Wagneriga seos. Ma tuginen andmetele, mida Politico on avaldanud meedias selles võtmes, et Wagner otsib igal pool seda grupeeringut, parteid, kes esindab täpselt samu seisukohti, mida nemad, kes õõnestab demokraatia alustalasid, õõnestab riigiinstitutsioone ning levitab selliseid narratiive ja kurjust täpselt samamoodi. Seda nad otsivad igas riigis ja Eestis on nad leidnud selle grupeeringu, selle seltskonna, kes esindab kõike seda, mida nemad tahavad: nõrgestada Euroopa Liitu – te olete ise või teie isa on asutanud Euroopa Liidust lahkumise toetusrühma siinsamas Riigikogus –; nõrgestada liitlassuhteid – tuletame meelde:

õõnestades Kaitseväe usaldusväärsust, prokuratuuri ja kohtute usaldusväärsust, et inimesed enam ei teaks, mida uskuda ja mida mitte. Neid seoseid, ma saan aru, ei ole tuvastatud. Küll aga on tuvastatud, et Wagner ja Venemaa on leidnud, et see grupp, see erakond, kellega nende jutupunktid kattuvad, on EKRE ja nendega peaks ühendust võtma. See tuleb nendest dokumentidest välja. Minu meelest on juba see hirmutav. Tegelikult te nii-öelda hundina lambanahas varjate ennast kuidagi rahvuslikkuse looriga ja paljud inimesed usuvad, et teie olete kõige rahvuslikum erakond, aga tegelikkuses te esindate neid Venemaa jutupunkte ja see õõnestab kogu Eesti riigi toimimist. Me oleme nõrgad siis, kui me oleme teineteise kõride kallal. Meie vaenlane ei ole mitte Eestis, vaid meie vaenlane on teisel pool piiri. Meie vaenlane on Venemaa, kes on oma teisele naabrile kallale läinud. Te olete pidevalt otsinud sisevaenlasi siit meie hulgast ja see nõrgestab meie ühiskonda. See on see murekoht.

meie peaminister endiselt ei saa aru, mis on peaministrile sobiv ja mis mitte. Ta esineb siin justkui Wagneri grupeeringu ekspert, kes täpselt teab, mis miski on, esindab siin seda Wagneri grupeeringut ja edastab oma See on täiesti sobimatu. Palun tuletage talle meelde, mis on peaministri ülesanne. Peaminister ei saa rikkuda siin põhiseadust ja sellega laimata ühte suuremat erakonda Eestis. Ma Aitäh! Ma ei loe seda protseduuriliseks küsimuseks. Aga keda me siin esindame? Eeskätt me esindame siin oma riiki ja rahvast. Kalle Grünthal, palun protseduuriline küsimus! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Ma palun teha peaministrile märkuse. Ta räägib siin Wagneri ja EKRE seotusest, aga tegelikult kõik faktid näitavad praegu, et Reformierakond, eelkõige Kaja Kallas, on seotud Wagneriga. Näiteks see, et peaminister hävitab tegelikult Eesti majandust. Praegu tuli teade, et 44 miljoni suuruse elektriarve tõttu Estonian Cell peatab oma töö 22. veebruaril. See tähendab seda, et meie majanduse vereringe hävitatakse tema poolt ära nende elektriarvete tõttu. Edasi tahaks öelda, et ootaks ikkagi peaministrilt adekvaatset infot, aga mitte seda, et ta tuleb siia

mitte ainult poliitikute vahel, vaid ka Eesti inimestele info andmine. Nende protseduuriliste küsimustega, millega esitatakse poliitilisi seisukohti, me edasi ei Martin Helme, palun, protseduuriline küsimus! Mul on protseduuriline protest. Peaminister just väitis, et siin on asutatud Euroopa Liidust väljaastumise toetusgrupp. Sellist toetusgruppi ei ole Riigikogu selles koosseisus asutatud. Aitäh! Selle ma loen protseduuriliseks infoks. Protseduuriline küsimus, Mart Võrklaev, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Te olete täna seda paar korda teinud, aga ma väga paluksin veel kord, et te selgitate Riigikogu liikmetele, et meil on tõesti selle koosseisu viimane istung. Aga kahjuks tundub, et mõni liige ei ole aru saanud, mis asi on protseduuriline küsimus. te selgitate veel EKRE liikmetele, mis on protseduuriline küsimus ja et see ei ole toores sõim siin saalis. Aitäh! Jah, teil on õigus, see ei ole sõim. Tõesti on protseduuriline küsimus fikseeritud kodu‑ ja töökorra seaduses väga konkreetselt. Nagu ma olen öelnud, enamus, ma usun, saab väga hästi aru, kui nad esitavad küsimuse protseduurilise küsimusena, siis tegelikult on soov edastada mingisugust oma poliitilist seisukohta. See ei käi selle asjaga kokku. Nüüd me liigume edasi. Kaheksas teema, selle on kirja pannud Kaido Höövelson, vastab keskkonnaminister Madis Kallas, teema on keskkonnatasud. Kaido Höövelson, palun!

ei saa. Kindlasti on üheks programmi osaks ka rahastus ja küsimus, kust see raha tulla võiks. On erinevaid variante lauale pandud, üks on kindlasti saastetasud, teine on keskkonnatasud, siis on erinevad fondid, Euroopa Liidu raha ja nii edasi ja nii edasi.

täna on selle koosseisu viimane istung, siis mu küsimus on kõigepealt see: mis sõnumi te praeguses ebavõrdses olukorras järgmisele keskkonnaministrile seoses Ida-Virumaaga kaasa annaksite? Madis

Keskkonnaministrina esitasin paar kuud tagasi koalitsiooni ministritele ka taotluse, kus ma tegin ettepaneku vaadata üle kõik keskkonnatasud, ennekõike just sellest lähtuvalt, et need oleksid proportsionaalsemad Ida-Virumaa elanike suhtes. Kui kokku laekub Ida-Virumaalt Ida-Virumaalt kaevandatud ressursside arvel või kasutatava vee arvel riigile 59,7 miljonit eurot, siis tagasi saab Ida-Viru sellest ainult 7,1 miljonit eurot. See on täpselt see, millele ka teie viitasite, et see on ebaproportsionaalne. See eelnõu

ka täiendav 5 miljonit eurot ei ole ülemäära suur summa, arvestades laekuvat keskkonnatasu, mis sealt piirkonnast tuleb, aga see on ikkagi samm õiges suunas. Need on need konkreetsed sammud, mida ka järgmine keskkonnaminister

korral täiendada. Aga kindlasti need korrektuurid ja muudatused tuleks teha. Siis on meil ka lihtsam erinevaid protsesse Eesti eri piirkondades ellu viia, kui kogukond näeb, et kui nemad peavad mingites asjades teatud täiendavaid kannatusi kogema, siis see ka riigi poolt on nendele mõnevõrra suuremas mahus hüvitatud kohaliku omavalitsuse kaudu.

Isamaa ettevõtlus‑ ja infotehnoloogiaminister on öelnud, et pole sellisest algatusest kuulnud.

ka kohalike omavalitsuste küsimustega. Mõlemad ministrid on kinnitanud valmisolekut selle teemaga edasi minna. Aga jah, ajalise piiratuse tõttu ei jõutud seda ära teha ja on muidugi muidugi kurb, et see nii jäi. Aga mõlemad ministrid, nii Reformierakonnast kui ka Isamaast, kinnitasid, et see on õiges suunas tehtud samm ja me kindlasti peaksime sellega jätkama, just lähtuvalt sellest, kuidas kõigepealt vaadata Ida-Virumaad, aga tegelikult suuremas pildis kogu Eestit.

just Ida-Virust lähtuvalt, aga protsessi käigus me nägime, et täpselt samad väljakutsed on ka mitmes teises piirkonnas, kus on võib-olla väikese rahvaarvuga kohalik omavalitsus, aga väga suured mingid maavararessursid. Meie soov on edaspidi vaadata kõiki kõiki piirkondi. Jah, suurima nii-öelda eelarvetõusu saaks Ida-Virumaa piirkond, aga ka kõik teised Eesti maapiirkonnad, kus väga suures mahus meie ühist ressurssi kasutatakse, saaksid sellest arvestatava tõusu. Koalitsioonis on minu hinnangul selles konsensus olemas. Kahjuks on valimised kohe tulemas ning lihtsalt ei olnud jõudu ja aega sellega lõpuni minna. Nüüd palun lisaküsimus, Anneli Ott! Suur tänu, lugupeetud Riigikogu esimees! Lugupeetud keskkonnaminister! Ma vabandan, aga kaks küsimust võib-olla jäid siin eelnevalt küsimust esitades tähelepanuta.

planeerimine, nii nagu lugupeetud peaminister enne väitis. Teatavasti alustas RMK mõnda aega tagasi (Juhataja helistab kella.) Kas te oskate öelda, kui suures osas jõuti neid lageraieid teostada, sest teatavasti jäid need ühiskonna surve tõttu pooleli? Kas see peatamine on lõplik või millised on edasised plaanid? Madis Kallas, palun! Aitäh! Detailides, hektarite vaates, ei oska ma praegu peast öelda, kui palju nad jõudsid enne ära teha ja kui suurt mõju see keskkonnale avaldas. Ma võin jah kinnitada, et me kohe tegime ühise koosoleku RMK‑ga, kus me vaatasime üle üle need alad, mis on selle eriplaneeringuga planeeritud Kaitseministeeriumi haldusalasse liigutada, ja need raied peatati. See oli, ma arvan, väga oluline samm, väga oluline sõnum ka piirkonna elanikele, et enne, kui ei ole kõiki küsimusi lahendatud, ennekõike siis teie viidatud kohalike inimestega jõutud kokkuleppele iga üksikmajapidamise puhul eraldi,

riigikaitsemaade puhul, kui selleks on vajadus Kaitseministeeriumil olnud. Ma võin öelda, et protsess on vähemalt käinud nii, nagu peakski olema: on tulnud taotlus, pärast seda me saame esitada vajalikud küsimused, kuidas on ühel puhul planeeritud näiteks keskkonna vaates käituda. Seda me kindlasti kavatseme teha ja just küsida neidsamu küsimusi,

Sealt tuleb otseselt välja, auväärt valitseja, et te olete muutnud Eesti absoluutselt kõige sõjakamaks riigiks Ukraina sõja taustal. Absoluutarvudes oleme me Ukraina relvastamisel 14. kohal, Soome on 19. kohal. Suhtarvuna võttes oleme esikohal – 1,054%, see tähendab 308 miljonit. See on võrdlev uuring. Minu küsimus: miks te olete rebinud ette teistest Venemaaga piirnevatest riikidest Soomest, Lätist ja Leedust? Nende panus Ukraina relvastamisse on meiega võrreldes nagu morsipidu. Miks? Naaber on ju üks.

kuna tuleb välja, et ta ütles 10. aprillil 2021 antud intervjuus ERR‑ile, et ta kavatseb selle asutada, aga nii nagu paljude asjadega mina olen harjunud [põhimõttega], et meest sõnast, härga sarvist –, tuleb välja, et need sõnad sõnadeks jäid, samamoodi nagu näiteks hagihoiatus, mis anti, et Indrek Tarand ja Toomas Hendrik Ilves kohtusse anda, mida minu teada ei ole siiamaani tehtud. Aga tõepoolest, sellist toetusrühma asutatud ei ole, kuigi Mart Helme intervjuus 10. aprillil seda ütles.Nüüd tulen selle küsimuse juurde. Ühelt poolt te justkui ütlete, et me pole nagu kaitseks midagi teinud, ja teiselt poolt te ütlete, et et me oleme kõige suuremad sõjardid. Kumb siis on? Minu jaoks on palju huvitavam uuring, mis tuli välja Müncheni julgeolekukonverentsi

lugeda – see on kodanike tunnetus, erinevate riikide kodanike tunnetus, ja võrdlus on oktoober-november 2022versusnovember 2021 –, et kogu maailmas globaalselt on Eesti tõusnud kolmandaks

kui keegi teist midagi ei tea, siis keegi ei märka ka teie kadumist. Tegelikult see, et me oleme inimeste teadvusesse tõusnud igal pool üle maailma, on ka osake meie riigikaitsest, selles võtmes, et me ei oleks kunagi enam üksi. Me just sellepärast ei ole saanud saanud jääda neutraalseks, sellepärast me aitame Ukrainat, just sellepärast, et neutraalsus on ükskõiksus, ükskõiksus selle brutaalsuse ja vägivalla suhtes, mida Ukrainas praegu toime pannakse. Selle neutraalsuse hinda me tunneksime alles siis, kui me oleksime ise hädas ja mitte keegi meile appi ei tuleks. Sellepärast me jätkame

vasta mu küsimusele. Sellesama Kieli instituudi viimase raporti järgi tuleb välja, et meie elanikkond on tänu venekeelsetele pagulastele kasvanud 5% vähem kui aastaga. See on maailmarekord kõigi 41 riigi seas. Läti on teisel kohal, 4,54%, Moldaavia on 4,15%‑ga kolmandal ja Poola 4,12%‑ga neljandal kohal. ei hakka rääkima Soomest ja paljudest teistest riikidest, meie naaberriikidest – see on marginaalne. Me oleme kulutanud pagulaste vastuvõtmisele 0,64% SKT‑st. Need on kõige värskemad rahvusvahelised võrdlusandmed. Vene härjad liiguvad siin Tallinna tänavatel – ja mitte ainult –, nad peaksid tegelikult sõdima Ukrainas. See on teie ajal niimoodi läinud. Miks te olete seda teinud? Miks te olete Eesti üle ujutanud Ukraina venekeelsete pagulastega? Paljud on tulnud siia piirkondadest – isiklikult olen nendega kohtunud –, kuhu sõda Ukrainas ei ole kunagi jõudnud, Taga-Karpaatiast näiteks. Enne kui te vastate, ma saan aru, et nüüd on protseduuriline küsimus Erki Savisaarel. Palun! Aitäh, austatud juhataja! Siin infotunnis on mitu korda kõlanud lause, et täna toimub selle Riigikogu koosseisu viimane istung. Samas, esmaspäeval kinnitatud päevakorra järgi peaks ka homme istung

Infotunnist on olnud juttu. Nüüd ma palun Kaja Kallasel vastata. Aitäh! Kui te sõnastate oma küsimuse pealkirjaga "Räägime asjast", siis mina räägingi asjast. Aga üks asi, millest, mulle tundub, kõik maailmas on aru saanud, on see, et ukrainlased ei ole venelased.

see protsent on 3,2. Just tegi Praxis uuringu, mis puudutas Ukraina sõjapõgenikke. Enamus Ukraina sõjapõgenikke on naised, kõrgharidusega naised, ja enamus neist soovivad sõja lõppedes tagasi minna. Nii et me peame tegema kõik pingutused selleks, et neil oleks võimalik tagasi minna. Senikaua me saame naisi ja lapsi siin toetada, et et Ukraina mehed saaksid oma riigi eest võidelda, nad saaksid võidelda tagasi oma vabaduse ja tänu sellele saaksid ka sõjapõgenikud, nii naised kui ka lapsed, tagasi minna. Aga veel kord: ukrainlased ja venelased on täiesti erinevad rahvused

Head infotunni jälgijad, ma tänan teid kaasa elamast ja kaasa mõtlemast! On au lõpetada XIV koosseisu viimane infotund. Aitäh teile!